U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite.

sa a i b. Pod a) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i b)Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 12. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane, te Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Ivica Poljičak, izvolite. **Poljičak, Ivica** Poštovani potpredsjedniče hvala lijepa. Poštovane zastupnice i zastupnici, kao što znamo na temelju Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata RH osnovana je javna ustanova koja djeluje od 2004.g.. Svi smo upoznati jer njena izvješća dolaze na cijenjeni zastupnički dom, dakle izvješća ustanove dolaze jednom godišnje, a meritum zbog kog je osnovan ova ustanova je prikupljanje, čuvanje i zaštita stručno i znanstveno istraživanje dokumentacije i svih podataka vezanih uz Domovinski rat, istraživanje istine o Domovinskom ratu i upoznavanje javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim činjenicama. Prema čl. 12. istog zakona ovom javnom ustanovom upravlja upravno vijeće koje ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova. Imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine. Na sjednici održanoj 31. siječnja 2020. godine Hrvatski sabor je za predsjednika Upravnog vijeća imenovao doktora znanosti Filipa Hameršaka. Za potpredsjednika Upravnog vijeća imenovao je državnog tajnika u Ministarstvu kulture i medija dr. znanosti Ivicu Poljička, te gospodina Miroslava Akmadžu za člana Upravnog vijeća. S obzirom da predsjedniku i potpredsjedniku Upravnog vijeća istječe mandat sa danom 31. siječnja ove godine prijedlog je da se isti ponovno imenuje na dosadašnje dužnosti u Upravno vijeće Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u narednom četverogodišnjem mandatu. Također s obzirom da mandat navedenom članu Upravnog vijeća, misli se na Miroslava Akmađu istječe sa danom 4. ožujka 2024. godine predlažemo da se umjesto njega za novu članicu Upravnog vijeća imenuje doktorica znanosti Silvija Babić. Inače vašom odlukom ovdje preostali članovi Upravnog vijeća su Nela Kušanić, Mario Reljanović, doktor znanosti Nikica Barić, doktor znanosti Davor Marijan, a vi ste ih imenovali 1. listopada 2021. godine. Evo slijedom navedenog molim vas za podršku ovom prijedlogu koji je na svojoj sjednici utvrdila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. I prva će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovo je jedan ovako rekla bih tekući posao Hrvatskog sabora. Kao što je rekao i državni tajnik u ime predlagatelja u uvodnom izlaganju nekim članovima Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata istječe mandat pri tome i predsjedniku i potpredsjedniku i potrebno je imenovati nove članove. članove. Stoga je predlagatelj to i učinio. Vidimo da je predložio dva dosadašnja prijedloga koji su već do sada obnašali tu dužnost. To je doktor znanosti Filip Hameršak i doktor znanosti Ivica Poljičak, s tim da se uz njih dvojicu predlaže imenovati i doktoricu znanosti Silviju Babić. Tu nema ništa sporno osim što u životopisu koji su priloženi nedostaje, ostavljeno je prazno, valjda je netko trebao nadopisati a to nije stigao, rođen je, nema mjesta i datuma, samo su prazni ostavljeni prostori i kod prvog. Kod drugog kandidata nedostaje adresa, datum rođenja i ovi podaci, pa to bi bilo da ste čisto malo vodili računa da ne ispadne ovako, da Ali ovo je prilika da porazgovaramo malo i o kandidatima koje predlagatelj predlaže pa ću ja iskoristiti ovu priliku, reći nekoliko riječi. Koliko sam imala prilike vidjeti gospodin Filip Hameršak dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog a koji se predlaže za istu tu funkciju i na dalje se vrlo aktivno posljednjih nekoliko dana uključio u raspravu o zabranjenom udžbeniku iz povijesti za 4 razred gimnazije. Isto to učinio je i ravnatelj Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata prije svega na platformi Narod.hr, a onda i u nekim drugim srodnim portalima, odnosno medijima. I o.k. tome nema ništa sporno da se povjesničari ili ljudi koji su na čelu Leksikografskog zavoda ili članovi Upravnog vijeća uključe u javnu raspravu po jednoj temi koja se između ostalog tiče povijesti, pa i povijesti ovog dijela Domovinskoga rata. Međutim, ako gospodin Hameršak kao predsjednik jednog Upravnog vijeća i kandidat za daljnje obnašanje te dužnosti javno kaže da Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima pravo i dužnost povući neodgovarajući udžbenik, u redu, te da udžbenik u ovakvom obliku nije trebao nikada biti odobren onda imamo problem, onda imamo problem. Onda on ima problem sa zakonima Republike Hrvatske. Ja ću samo podsjetiti da je zabranjeni, prognan iz škola udžbenik za 4 razred srednje škole pod nazivom „Zašto je povijest važna“ autora Hajdarovića, Ristića i Torbice odobren rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja 17. svibnja 2021. godine, ne odlukom jednog čovjeka niti ministra, nego u skladu sa zakonom propisanom procedurom. Znači on je uvršten u katalog odobrenih udžbenika za srednje škole prije više od dvije godine na temelju mišljenja stručnog povjerenstva, tročlanog stručnog povjerenstva koje se sastoji od jednog znanstvenika iz tog područja, jednog profesora nastavnika povijesti, odnosno stručnjaka praktičara i jednog isto i jednog isto tako stručnjaka u području povijesti ovog područja koji je u ovom slučaju čini mi se bio predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje, znači tri osobe. Povjerenstvo u tajnom postupku gdje njihovi identiteti nisu bili poznati, jer takva procedura nalaže upravo da se ne bi moglo utjecati na njihove stavove o bilo kojem udžbeniku iz bilo kojeg predmeta obavilo je korektno svoj posao i na temelju toga je ministar, ne neki drugi, treći vaš ministar potpisao odobrenje da se ovaj udžbenik uvrsti u katalog odobrenih udžbenika i samim time bude na raspolaganju profesorima odnosno nastavnicima povijesti da ga biraju između 4 udžbenika hoće li raditi po njemu ili po ostala 4, ruku na srce jedan od autora preostala 3 udžbenika je gospodin Nazor. Poslije ću reći zašto to spominjem. E sad, ovo je jedini udžbenik na koje Povjerenstvo nije imalo niti jednu primjedbu, što se vrlo rijetko događaja jer udžbenik može biti odmah odobren što je vrlo rijetko, može biti mogu biti utvrđene neke nejasnoće, problematični dijelovi, u tom slučaju Povjerenstvu udžbenik šalje autorima na doradu. Kada autori isprave ono što Povjerenstvo smatra da treba doraditi, Povjerenstvo ponovno procjenjuje udžbenik je li u skladu s kurikulumom, sa svim pedagoškim, didaktičkim i svim drugim zakonima i pravilnicima po kojim se svaki od udžbenika procjenjuje i tek nakon toga udžbenik može biti uvršten u katalog i biti stavljen na raspolaganje da ga oni koji predaju povijest biraju i da ga učenici koriste u školama. I tu nema u toj proceduri ništa sporno, ne može jedan čovjek pa bio on i šef Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže ili bio predsjednik upravnog vijeća ovog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata, tvrditi da ovaj udžbenik nikada nije smio biti odobren. On se mogao javiti da bude član Povjerenstva pa da ga zajedno s drugima procjenjuje procjenjuje ali opet to njegovo mišljenje bi bilo jedno od 3 na temelju kojih se donosi odluka. Drugi dio priče, udžbenik koji je prošao sve zakonom propisane postupke, naprasno biva zabranjen odlukom ministra od 5. prosinca 2023. godine. Ok. Zakon kaže da se udžbenik u bilo kojem trenutku može povući iz uporabe odnosno potpisom ministra može biti brisan iz kataloga i samim time povučen iz škola, to u zakonu piše. Međutim, isto tako u tom zakonu piše, osim što se postavlja nelogično mislim ako je udžbenik odobren prije dvije godine, što se u dvije godine moglo dogoditi da udžbenik koji je bio besprijekoran, nije imao ni jednu zamjerku stručnog povjerenstva sada na jednom ne valja. Ministar da bi ga mogao povući iz škola, što je on promptno napravio, morao je imati nekakvo stručno mišljenje. Logično bi bilo da je tu odluku donio na temelju, kako zakon kaže, stručnog povjerenstva. Ne mora biti ono može biti neko drugo. Međutim, on to nije napravio. Mi ne znamo na temelju čega je donio ministar odluku o brisanju udžbenika iz kataloga i povlačenja iz škola. Ja sam postavila zastupničko pitanje na temelju kojeg zakona, na temelju čijeg stručnog mišljenja i mogu li dobiti na uvid odnosno ne samo ja nego i javnost to stručno mišljenje na temelju kojeg je udžbenik izbačen iz, iz škola međutim odgovor do danas nisam dobila. Drugo pitanje koje se postavlja na čiji poticaj se uopće krenulo u razmatranje, uopće povlačenje jednog udžbenika koji je dobilo odobrenje istog tog ministarstva prije dvije godine. Odgovor na to pitanje nismo dobili. Je li možda u tom poticanju sudjelovao upravo taj portal Narod.hr? Jesu li možda sudionici tog poticanja bili gospodin Nazor ili dotični gospodin. Mi to ne znamo, ja ne mogu tvrdit ovdje ni da jesu, ni da nisu ali bi bilo fer i pošteno da ministar kaže na čiji poticaj jer da bi se krenulo u reviziju, mora biti nekakav zahtjev za time. Moramo znati tko je uputio taj zahtjev. To naravno ne znači da ja smatram da taj zahtjev se ne može nikada, da su udžbenici vječni ali ako ćemo nešto raditi onda to radimo u skladu s propisanom procedurom i u skladu sa zakonom. Jer ovo su opasni i ozbiljni presedani. Sutra to znači da bilo koji ministar kojemu se ne sviđa nešto ili nekom tko njemu piše, a mi ne znamo tko mu piše se ne sviđa nešto nešto u nekom udžbeniku, može na temelju mišljenja jedne osobe, kao što ministar napravio. Kaže mišljenje jednog savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Oprostite, ali to ne može, ne može mišljenje jedne osobe poništiti mišljenje nekog Povjerenstva, a još manje da se to mišljenje drži negdje debelo, debelo sa strane. Znači ovo su opasni presedani, ako u ovom udžbeniku nešto nije bilo u redu, moglo se to učiniti ali u skladu s procedurom i u skladu sa, sa zakonima. Ja sam imala potrebu ovo reći jer mi ovdje raspravljamo i o ljudima i o ljudima i njihovom načinu na koji se odnose prema zakonima koje je izglasao ovaj Hrvatski sabor. Ovaj Hrvatski sabor je propisao procedure odobravanja i izbacivanja udžbenika iz škola odnosno brisanja iz kataloga, a taj Hrvatski sabor sada treba dat povjerenje ljudima koji osporavaju ono što piše u tom zakonu i procedure koje su se poštovale, koje su propisane tim zakonom. To nije u redu. Ovdje neću otvarati pitanje koliko škola se koristio zabranjeni udžbenik niti u koliko škola se izabrao sada neki drugi, treći ili četvrti udžbenik i tko su autori tog udžbenika ali razumite da sve pitanja koja nemaju odgovore otvaraju prostor za sumnju. Tamo gdje je sve čisto, gdje su namjere čiste, gdje se radi po zakonu i po procedurama, gdje se nema što skrivati, tamo sumnje nema. Ne bi bilo ni ove rasprave, ne bi bilo ni ove teme. To sam imala potrebu reći. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Uvažene kolegice i kolege, evo čuli smo jednu bespotrebnu raspravu koja zapravo liči na opasan presedan kao što je i kolegica i navela. To je presedan koji nije željela iskazati što je to sporno u knjizi Profil knjige autora Hajdarevića, Ristića i Torbice. Sporno je izjednačavanje pobunjenika i krvnika sa žrtvom Josipa Jovića. To je spornost kolegice, trebali ste to naglasiti. Nije se smjelo dogoditi, da povjerenstvo je pogriješilo, netko je to trebao ispraviti i ispravljeno je. Ispravljeno je. Pogriješilo je naravno čim je dalo u opticaj knjigu koja veliča zločinca povijesnu knjigu 4 razreda gimnazije, naravno da su reagirali i roditelji i učenici i ravnatelji i znanstvenici koji su meritorni da noviju hrvatsku povijest kroz memorijalno dokumentacijski centar arhiviraju, onu koju smo dokumentaciju koju smo zarobili od neprijatelja u kojoj jasno piše tko je tko. To što vama to nije jasno, što vas to ne interesira ne bi ulazio, ali kažem da je ovo najopasniji presedan što ste danas otvorili temu zašto je Profil knjiga povučena iz opticaja. Zbog toga što je veličala zločinca. Evo samo tako kratko i jasno, a sad ćemo nastaviti sa ovim što je meritum stvari, a to je pred nama je Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata. I u daljnjem slijedu je Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i člana, i članice Upravnog vijeća Hrvatskom memorijalno dokumentacijskog centra. Znači temeljem Članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom centru Domovinskog rata propisuje se struktura Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata te se navodi odredba kako to te poslove mogu obavljati osobe iz javnog i kulturnog života RH najviše razine najviše razine odnosno znanstvenici koji se bave suvremenom odnosno novijom hrvatskom poviješću. Kao smo već čuli od predstavnika predlagatelja dosadašnjem predsjedniku upravnog vijeća

njihovo razrješenje i ponovno imenovanje sa danom 1. veljače 2024. godine. Istovremeno se predlaže razriješiti dužnosti člana upravnog vijeća dr.sc. Miroslava Akmadžu kojem mandat ističe 4. ožujka 2024. godine te imenovati dr.sc. Silvija Babić članicom upravnog vijeća sa danom 5. ožujka 2024. godine. Upravo iz životopisa koje smo dobili u prilogu možemo vidjeti da predložene osobe udovoljavaju svim uvjetima za obnašanje ove važne dužnosti i da se svojim dosadašnjim radom, rezultatima dali već svoj doprinos u istraživanju i publiciranju istine o Domovinskom ratu. Iako se ovdje radi o imenovanju ipak bih se kratko osvrnuo na rad samog centra. Centar je kao što znate utemeljen kao javno znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja

ustrojavanje centra počelo je 10. prosinca 2004. godine kada je sabor proglasio Zakon o Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Osnivač centra je RH, a prava i dužnosti osnivača obavljaju Ministarstvo kulture u sklopu ovlasti Vlade RH. Prema zakonu izvješće o radu i poslovanju ravnatelj centra podnosi ministru kulture odnosno Vladi RH i Hrvatskom saboru. Ovim putem želim naglasiti kako su izvješća koje je ravnatelj centra dr.sc. Ante Nazor podnosi Hrvatskom saboru na sjednici Odbora za ratne veterane uvijek pohvaljen i jednoglasno usvojen. Zato je i važno ovim putem istaknuti kako ravnatelj i djelatnici centra svojim požrtvovanim stručnim i znanstvenim radom uspjeli su dosada dokumentirati veliki dio dragocjenog gradiva vezanog za najteža razdoblje u novijoj povijesti hrvatske države hrvatskog naroda te su to gradivo učinili dostupnim i prezentiraju ga javnosti kako bi se doprinijelo razumijevanju Domovinskog rata temeljenu na argumentima i znanstvenoj istini. Hrvatsko memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata utemeljen je kao javna ustanova kao što sam rekao sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja, publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. Osnovan je na zahtjev Hrvatskog sabora.

od toga je 9 doktorica i doktora znanosti, a još četvoro zaposlenica i zaposlenika je na doktorskom studiju iz nacionalne povijesti 20. stoljeća – Domovinski rat je 20. stoljeće. Do kraja 2022. dokumentacijski centar je prikupio 1790,5 dužnih metara ili 17 tisuća 905 kutija komercijalnog gradiva. Od nekomercijalnog gradiva prikupio je 4769 sati video zapisa to je cijela zbirka video zapisa, oko 97 tisuća slikovnih zapisa to je zbirka fotografija, 824 sati audiovidealnih zapisa zbirka memorijalskog gradiva, 436 digitalnih zemljovida zbirka vojnih zemljovida te oko 2 terabajta digitaliziranoga arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. U bazi smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske ili s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisani su podaci za 19756 osoba. Uz navedeno u bazu su upisani i podaci za 8461 smrtno stradaloga osobe u BiH, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i civila. Hrvati koji su '92. imali prebivalište u BiH. Knjižnica centra ima 1809 naslova knjiga, te još 683 naslova u digitalnoj knjižnici. Od 2006. do kraja 2023. Dokumentacijski centar je samostalno ili u suizdavaštvu objavio ili pripremio za tisak 121 knjigu i zbornik. Među njima je jedna trojezična i 16 dvojezičnih knjiga, 15 hrvatsko-engleskih, 1 hrvatsko-francuska, te 6 samo na engleskom jeziku. uz značajnu stručnu pomoć naših zaposlenika objavljeno je još 6 knjiga, pa je ukupno broj knjiga u čijem objavljivanju je sudjelovalo Hrvatski memoracijski …/Govornik se ne i djelatnice i djelatnici centra tijekom godine obavljaju svoje redovne i znanstvene ili stručne časopise, knjige, monografije i zbornici, te ostali stručno-publicističkim tiskovinama ali i na portalima kao i pojedinim dnevnim i periodičnim tiskovinama. Istodobno uz pripremu tematskih izložbi sudjeluju kao izlagači, predavači ili promotori za znanstveno-stručnim događajima, a pojedine zaposlenice i zaposlenici kao vanjski suradnici imaju predavanje o Domovinskom ratu na Sveučilištima u Hrvatskoj. U suradnji sa Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba i HRT-om, Hrvatsko memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata trenutno radi na projektu izrade enciklopedijskog portala Domovinskog rata. Jednom godišnje Memoracijsko-dokumentacijski centar samostalno ili u suradnji sa srodnim ustanovama organizira državni stručni skup za nastavnice i nastavnike povijesti o Domovinskom ratu. S obzirom na navedeno sigurno je da su znanstvena i stručna postignuća koja Hrvatski memoracijski dokumentacijski centar Domovinskog rata do sada ostvario utjecala na spoznaje o događajima iz Domovinskog rata, te stručnoj i široj javnosti omogućen uvid u gradivo iz toga razdoblja, te njegova primjena u obrazovnim procesima. I na kraju zahvalio bih se centru i njihovim djelatnicima koji rade u njemu na dosadašnjim iznimnim uspjesima kao i punog daljnjega uspjeha u budućim projektima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovakav konkretan i stručan rad, te želi da i dalje istina bude prije svega prezentirana hrvatskoj javnosti, da budu ispravljene sve nepravde koje neki autori i tekstopisci žele u hrvatsku noviju povijest ugraditi kao lažnu povijest hrvatskog naroda i hrvatske borbe za slobodu. I vjerujem da samo takovi ljudi sa takvim kvalifikacijama koji su prepoznati i predloženi da budu u upravnom vijeću i na čelu Hrvatsko memoracijsko dokumentacijskog centra mogu istinito prikazati cijeli Domovinski rat. Mi smo im svaki ponaosob od naših branitelja omogućili u oslobodilačkim operacijama da ta dokumentacija koja je sazdana od neprijatelja koji je razarao Hrvatsku bude dostupna, danas u tom arhivu, da bude digitalizirana, da bude vidljiva i nismo dopustili da oni koji su bili suradnici neprijatelja, a bili su imenovani od strane SDP-a u Upravno vijeće budu dalje dionici dionici razvoja ovakvoga centra koji je baziran samo na istini i na Domovinskom ratu i na patnji hrvatskog naroda kroz povijest. Stoga ovi predloženi ljudi siguran sam da zaslužuju dužno poštovanje, jer će svoju dužnost i obavezu raditi znanstveno, povijesno i istinito. Hvala lijepo. Sada ćemo na pojedinačne rasprave, pa će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović-Krišto. Izvolite. Dame i gospodo, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata je još jedna institucija koja postoji kako bi zadovoljila formu, a njeno djelovanje u potpunosti je nedostatno. Institucija kao što je ovaj centar postoji u niz država od čuvenog Yad Vashema u Izraelu, do primjerice njemačke Zaklade za suočavanje sa prošlošću komunističkog SDA-a u DDR-u. Dakle, posao svih institucija kao što je naš centar jest utvrđivanje činjenica na znanstvenim osnovama prikupljajući dokaze, pisane dokumente i svjedočanstva. Kroz takvo neupitno vjerodostojno djelovanje takve institucije imaju osim povijesno-dokumentacijske važnosti za jedan narod one imaju i iznimnu društvenu važnost. Takve institucije moraju biti i svojevrsna društvena savjest, jer kad se oglasi navedena njemačka zaklada o pojedinim dnevnim temama onda ona ima presudni utjecaj na javnost. Konkretno postoje osobe i u njemačkoj politici koje pokušavaju romantizirati komunističku diktaturu i na taj način vrijeđati žrtve i stvarati društvenu konfuziju. Kod takvih slučajeva se oglašavaju navedene institucije koje sprječavaju izvrtanje ili manipuliranje povijesnim istinama. Hrvatski pak dokumentacijski centar služi današnjoj vladajućoj nomenklaturi kako bi lažno glumila skrb o hrvatskim vrijednostima, a u stvarnosti naš Dokumentacijski centar služi samom sebi od kojega hrvatski građani nemaju ama baš nikakvu korist. Dakle riječ je o organiziranom varanju kao što je to i u slučaju drugih institucija u današnjoj Hrvatskoj počevši od Državnog inspektorata do Porezne uprave, od SOA-e do Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja jer hrvatski građani nemaju koristi od navedenih institucija. One su jednostavno pretvorene u servis korumpiranih struktura. Nikada nisam čula da se Dokumentacijski centar oglasio povodom nekog aktualnog događaja u kojemu je Domovinski rat bio predmetom klevete, izvrtanja teza ili eksplicitne laži, a Hrvatska je sustavno izložena lažnim optužbama i klevetama. Jedna od tih klevetanja bila je izjava predsjednika Vlade Plenkovića i to na događanju koji organizira negator genocida u Srebrenici i dokazano korumpirani Milorad Pupovac. Naime, Plenković je bez imalo srama usporedio organizirane zločine u Vukovaru, na Ovčari i u Škabrnji, s pojedinačnim incidentima koji su uslijedili nakon vojno-redarstvene humanitarne akcije Oluja. Dakle, ubiti gotovo 400 ljudi koje se sa različitih mjesta dovede na jedno mjesto te ih se potom zločinački pogubi te u masovnu grobnicu sakrije, to nije niti može biti djelo pojedinca ili manje skupine već je to organizirani zločin. Ovčara je djelo koje je provodila organizirana vojska tada Jugoslavenska narodna armija i Republika Srbija koje su bile agresori na Hrvatsku, a organizirani zločini bili su i Škabrnja i Bačin i Dubrovnik i Zadar i Glina i Široka Kula i Vinkovci itd. Svi ovi zločini dokumentirani su i presudom Međunarodnog suda pravde ali Plenković i njegovi korumpirani mediji međunarodne presude ne poštuju, a tom nepoštivanju asistira umrtvljeni i nedorasli Memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata. Zašto se dokumentacijski centar nije oglasio zbog ove skandalozne izjave Andreja Plenkovića, zašto dokumentacijski centar nije argumentirano upozorio predsjednika Vlade da je njegova izjava protivna istini, da je prekršio svoju prisegu te počinio kazneno djelo veleizdaje jer Plenkoviću ovo nije slučajni ispad, on uobičajeno konstruira i napuhuje Hrvatske grijehe, a banalizira srpske ratne zločine. Mi u Hrvatskoj svakodnevno svjedočimo klevetničkom vrijeđanju Hrvatske države i naroda. Tako imamo slučaj da Jutarnji list putem Pupovčeve supruge Slavice Lukić izražava neviđenu mržnju prema svemu što je Europsko i Hrvatsko te slavi srpski nacionalizam i zločine. Kada su državljani Srbije prije nekoliko mjeseci pretukli hrvatskog građanina u Dubrovačkoj županiji, nazivajući ga Ustašom zato što ih je usred bijela dana upozorio da nije dopušteno mokriti po muralu Hajduka, to za Jutarnji list nije vijest. Kada hrvatski policajac iz Vukovara koji je član navijačke skupine Crvene zvezde – Delije istuče navijača Dinama pripadnika Bad Blue Boysa, to nije vijest za Jutarnji list niti se oglašava premijer Plenković ali kada navijači Dinama pretuku navijače Zvezde u Vukovaru, onda je to za Jutarnji list tema za naslovnicu i to sugerirajući da su pripadnici srpske manjine životno ugroženi, gotovo da su, da se vrši pogrom nad Srbima. Hrvatska svjedoči da mediji i relevantne politička skupine HDZ, SDP i Možemo!, Domovinski rat proglašavaju građanskim ratom gdje su svi jednako krivi. Postavljam pitanje vama iz tzv. HDZ-a, jesu li zločini Ovčare i Škabrnje jednake s pojedinačnim incidentima koji su se dogodili nakon Oluje? Je li vas sram zbog Plenkovićeve izjave, je li vas sram zbog tih Plenkovićevih protuhrvatskih i antieuropskih izjednačavanja žrtve i agresora? Je li vama nenazočnima iz platforme Možemo! koji glumice borce za ljudska prava neugodno kada branite Pupovčevo i Plenkovićevo sprječavanje procesuiranja silovatelj hrvatskih žena u srpskim logorima? Pa kako vas nije sram? Je li vas iz SDP-a koji također niste nazočni, sram što članovi obitelji vašeg čelnika Arsena Bauka, zastupaju Milu Martića koji je osuđeni masovni ubojica i koji je bombardirao dječju kliniku srcu Zagreba. Pozivam vas da mi odgovorite vi iz Jutarnjeg, Večernjeg i inih listova kao i drugih medija, koliko je obitelji poginulih njemačkih vojnika obeštetila Češka, Poljska, Francuska, Nizozemska, Belgija ili Luksemburg? Ni jednu obitelj nije obeštetila jer je protivno zdravom razumu i civilizacijskom dostignuću nagrađivati agresora. Ili koliko je ruskih obitelji obeštetila Ukrajina? Ni jednu. Jer po kojoj to logici vojnik koji vrši agresiju nad drugom državom i pri tom pogine, njegovu obitelj treba obeštetiti. Upravo to se događa u Hrvatskoj. Hrvatska je isplatila milijun i pol eura odštete obiteljima srpskih agresora ubijenih na Koranskome mostu. postavljam pitanje, što radi dokumentacijski centar u utvrđivanju činjenica koje su se dogodile u Domovinskom ratu, odgovor je ništa. Kada odete na web stranicu dokumentacijskog centra, vidite da je to mrtva institucija. Oni služe korumpiranim strukturama za prevaru naroda, kako bi Plenković i njegove korumpirane strukture mogli glumiti tobožnje hrvatske domoljube. Jer Plenkovićeva Vlada kao i Račanova, kao i Sanaderova kao i Milanovićeva, ne dopušta Hrvatskoj utvrđivanje istine, a upravo su manipulacije i nesuočavanje s prošlošću Hrvatsku dovele do shizofrene situacije koja nije zabilježena nigdje u svijetu, da Hrvatska kao žrtva agresije isplaćuje odštete agresorskoj Srbiji. Hrvatskoj treba istina i to u svim sferama društvenoga života. Zašto dokumentacijski centar nije utvrdio tko je srušio crkvu Svetog Lovre u Petrinji ili crkvu Svetog Jeronima u zadarskim Jasenicama. Dakle te crkve nisu srušili Marsovci već srpski agresori, postavljam pitanje kako se ti rušitelji zovu? Zašto ni nakon 30 godina nisu pronađeni počinitelji tih kulturocida? Zašto nije napravljen popis agresorskih vojnika? Onih koji nisu činili ratne zločine, kao i onih koji su razarali hrvatska mjesta. Ako postoje popisi nacističkih zlikovaca, ako postoje popisi komunističkih nasilnika kao što je to slučaj s popisom suradnika Stazya u DDR-u, zašto Hrvatska nema popis agresorskih vojnika? Zašto? Vladajuće strukture u zadnjih 20-ak godina ne dopuštaju hrvatskim građanima društvenu transparentnost. Ne dopuštaju jednakost svih građana pred zakonom, a kao to sam navela ne dopuštaju ni utvrđivanje istine o našoj prošlosti što jest vrijeđanje žrtava koje su pale za Hrvatsku domovinu. Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata nije ispunio svoju svrhu. On služi kao instrument manipuliranja javnosti te sudjeluje u sprječavanju utvrđivanja istine iz naše prošlosti. To je istina i ona mora biti izgovorena. Za sve ove protuhrvatske i protueuropske radnje, morat ćete svi vi koji sudjelujete u njima ili ih podupirete, morat ćete kad-tad odgovarati. To vam mora bit jasno. Povredu Poslovnika dignuo je kolega Gregurović. i da ne govorim kakve teške riječi upotrebljava, a govoreći o važnoj skrbi prvenstveno ću onda reći da ona lažno sebe predstavlja kao jedinog zaštitnika hrvatskih interesa, a to čini mi se da baš nije tako. Dobro, to je bila replika, pa vam moram dati opomenu, to vam je treća opomena. Kolegica Vidović Krišto je digla povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Čl. 238., g. Greguroviću, ovo je zaista bilo sramotno. Ne samo da se ne sramite tih i takvih izjava i kleveta koje čini vaš predsjednik Vlade nego ga vi još i dalje štitite i branite pred svekolikom hrvatskom javnošću, hrvatski narod to vidi. Vi naravno niste izgovorili niti jedan argument, po svim europskim i svjetskim mjerilima to jesu činovi veleizdaje, malo čitajte zakone, malo gledajte europsku praksu i europsku pravnu stečevinu. Smijete se, hrvatskim građanima nije smiješno. …/Upadica Reiner: Repliku ima poštovani zastupnik…/… …jer kako ovdje Dobijate opomenu jer ste prekršili vrijeme svjesno. Kolega Đakić ima repliku, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Eto čuli ste kako kao bijesna guja sije otrov naša kolegica po svemu onome dobrome što je ova specijalizirana ustanova učinila za domovinu Hrvatsku. Da je slušala moje izlaganje jasno bi vidjela i osjetila koje su to brojke, koji su to dužni metri materijala, koliko kutija, koliko digitaliziranoga, koliko video zapisa, sve ono reko sam ne može biti iskrivljeno ono što smo zarobili u neprijateljskim komandama i dostavili prvo službama, a onda arhivirali u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru. Ja ne znam o čemu vi govorite. Kada je to predsjednik Vlade usporedio vukovarske žrtve sa nekim pojedinačnim slučajevima? Kada, kada nije osudio agresora?

Gospodine Đakiću, uobičajeno, vi kad nemate argumente vi idete vrijeđati, al to ide vama na dušu. Vaš karakter ste pokazali da ste sve vrijednosti Domovinskog rata koje ste nesporno imali u obrani Hrvatske bacili u blato, prodali ste se za Judine škude i sad još branite taj režim koji uništava, protjerava hrvatske građane iz hrvatske države, a uz to ih još i laže, manipulira i kleveće i vi to i dalje sustavno branite. Moram vam reći, kada vi vrijeđate mene ne vrijeđate samo mene, vrijeđate cijeli hrvatski narod, sve hrvatske građane jer to što činite je utemeljeno na lažima i vi to znate. Ako vi kažete da nešto nije istina, a dokumentirano je, zapisano je, zabilježeno je, onda je to ipak istina. Ne možete se iz toga izvuć na temelju toga što vrijeđate i govorite da ne postoji. Istina je jedna i ona će pobijediti, kao što će pobijediti vladavina prava u Hrvatskoj i za to ćemo se pobrinuti.

Ja vas molim, a i prije sam vas zamolio, postoje ustanove koje vam mogu pomoći. Ja nisam taj, ja nemam razloga se opravdavati, ja od '89.g. služit svojoj domovini

Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Krišto, rad Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata temelji se na naučno i povijesno dokazanim činjenicama. Mislim da se tu svi slažemo i da to niko, doista niko u Hrvatskoj ne može osporiti. E sad, ovo što vi spominjete da pojedini mediji, pojedini novinari pišu ponekad tendenciozno, neistinito o Domovinskom ratu itd., tu se djelomično mogu složiti s vama, memorijalno-dokumentacijski centar da mora reagirati na svaki, na svakav takav članak, a ponajmanje, još manje možemo to tražiti ili optužiti predsjednika Vlade da mora reagirati na svaki takav članak. Jednostavno to je nemoguće jer znamo kako su mediji i na koju stranu su naklonjeni. Prema tome, budimo, budimo na neki način realni u svemu tom, u toj slici u kojoj, u tom, u tom vremenu u kojemu živimo. Vi ste na kraju krajeva po struci novinarka…

Gospodine Šašlin, pa vi sami ne vjerujete u to što govorite. Pazite, vi govorite o medijima kako se vi djelomično slažete sa mnom, a vaša Vlada ih je korumpirala do zadnjeg mainstream medija, blokirali ste sve institucije počevši od pravosuđa do medija, razumijete i vi to znate i onda vi kažete kako ne može premijer reagirati na svaku njihovu izjavu, ni Memorijalno-dokumentacijski centar. Ne, to je manipulacija. Premijer je taj koji kleveće, a dokumentacijski centar je dužan na takve stvari upozoriti i istinu podastrijeti hrvatskom narodu, ali vi ste i tu instituciju blokirali. Vi očito niste slušali moju raspravu, poslušajte je kasnije još jedanput, postoji snimka. Dakle, postoje takve institucije u svim uređenim državama u okruženju i demokratski civiliziranim uređenim državama. I čemu služe te institucije? Ne samo za prikupljanje tih dokumentacijskih nego za korištenje istih u svrhu obrane istine u svakodnevnom životu, a ovdje se to ne događa nego imamo šizofrenu situaciju da vaša Vlada koja korumpira i blokira medije korumpira i… …/Upadica Reiner: Dobro, kolega Šašlin dignuo je povredu Poslovnika, u čem je…/… …blokira dokumentacijski centar i time utvrđuje laž. **Reiner, Željko (HDZ)** Dosta, pa dajte, nemojte svaki puta duplo duže govoriti.

kolegica vrijeđa, mada ja mislim da svojom raspravom nisam ničime vas nešto osobno niti prozvao, niti uvrijedio, ali to je vaš stil, to je vaš način, ali zaista me čudi otkud vam obraza tako govoriti da praktički po vama nitko u ovoj državi, nitko nije pošten svi su korumpirani valjda osim vas. Ja ne znam tko postoji vi… ja nisam čuo ni za jednu osobu da ste vi u ovoj državi rekli da je, da je neko u redu, pa jel vam se ne čini to malo bolesno, stvarno ste pretjerali u Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu. Kolegica Vidović Krišto je digla povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno? **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** 238., vama je vrijeđanje što ja iznosim istinu i što demantiram vaše manipulacije, a to što vi i vaši kolege zastupnici hrvatske građane nazivate gujama i bolesnima i da trebaju pomoć raznih institucija zato što svjedoče i brane istine to govori o vašoj dubokoj upletenosti u korupcionaške strukture jer čovjek koji je toliko opkoljen tim grijehom koji zna da toliko čini zla svojim građanima

dobijate opomenu jer to naravno je bila replika. Kolega Đakić. 436 digitalnih zemljovida, 2 terabajta digitaliziranog arhivskog gradiva, pa nije to laž, to je istina koju smo mi prikupili na terenu i predali dokumentacijskom centru.

238., kolega Đakiću meni je već neugodno gledati vas kako se utapate u svojoj agresiji i u svom vrijeđanju i branjenju nečega što nije obranjivo. Ja nisam nazvala dokumentacijski centar lažnim, ja sam ga nazvala umrtvljenim i da ne čini svoju svrhu. I to je činjenica. Vi ste ga umrtvili i vi ste ga blokirali da ne bi slučajno on potegnuo pitanje manipuliranja i laganja svih razina od medija do vašega premijera koji blate i kleveću hrvatsku državu, ali kao što ćemo urediti hrvatsku državu tako ćemo urediti i dokumentacijski centar i medije jer vladavina prava će pobijediti. Htio sam zapravo na vas skrenuti pozornost ne znam jeste li imali, jeste li dobro brojali opomene uvaženoj kolegici Vidović Krišto, čini mi se da je već jedno 4-5 puta se ustajala sa ovom pločicom, dobijala opomene, ali, ali što možemo i kolegicu …/Govornik se ne razumije./… taman smo se upecali ove njene opet fore, maloprije je otišla kolegica Orešković došla je evo Vidović Krišto pa bezveze smo potrošili 15 minuta odgovarajući na ove njene ne znam kako bi nazvao istupe, evo bolje da čujemo završno u ime Kluba HDZ-a. Dobro to je bila isto i vaša replika, pa dobijate i vi opomenu, isto treća opomena. Ovaj kolega Barbarić će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti. (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, evo kako je o samoj temi, a tema je ime… razrješenje i imenovanje predsjednika i dopredsjednika i člana odnosno članice upravnoga vijeća samoga centra, već sve pojašnjeno jasno i precizno kazano, pa bi ja dio preostalog vremena iskoristio čestitati na rezultatima rada samoga centra što nam je vidljivo iz dostupnih izvješća koje centar godišnje podnosi Hrvatskome saboru, ali prije toga zahvaliti samom centru na pomoći u osnivanju i radu Hrvatskog dokumen… memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata Herceg Bosne osnovanog 2013. odlukom glavnog vijeća HNS-a, hrvatske zajednice Herceg Bosne, 20-ak godina nakon sličnih institucija koje su osnovali Bošnjaci u Sarajevu i Srbi u Banja Luci. Ne treba posebno naglašavati da u BiH postoji neuje… neujednačen pristup karakteru rata i kvalifikaciji ratnih događanja. Postoji dakle pristranost, neobjektivnost u ocjenjivanju ratne prošlosti posebice kad su u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Revizija Domovinskog rata odvijala se kako na Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu tako i na domaćim sudovima prije svega nastojanjem bošnjačke politike, ali i djela međunarodne zajednice da se bošnjačka partikularna istina prikaže i nametne kao univerzalna bosansko-hercegovačka istina o Domovinskom ratu u BiH. Jasno da je kašnjenje u informiranju i osnivanju ovakvog, ovog memorijalno dokumentacijskom Hrvata u BiH imalo za posljedicu krivu sliku u međunarodnoj i domaćoj javnosti o ulozi i same Herceg Bosne, o ulozi Hrvatskog vijeća obrane u odbrani BiH, ali i neizravno o ulozi RH u ratu u BiH. To se najbolje da iščitati iz presuda Međunarodnog kaznenog suda u postupku protiv političkog vojnog vrha Hrvata BiH. Zbog toga je za Hrvate u BiH od iznimnog značaja osnivanje ovoga centra, a sam centar jeste doprinos objektivnosti istraživanju i prezentaciji ovoga dijela novije povijesti BiH. Posebna zahvala ministru Medvedu i Ministarstvu hrvatskih branitelja na pomoći u radu i organizaciji ovoga centra. Evo kako je kolega Đakić već kazao Klub HDZ-a će podržati ova imenovanja Hvala lijepa, time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi smo s time završili današnji rad, nastavit ćemo sutra u srijedu i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, drugo čitanje, P.Z. broj 470. Želim ugodan nastavak poslijepodneva.